Nastavljamo sa radom, dame i gospodo.Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li želite reč?Reč ima Hvala.Ovim članom 34. propisuje se savet za suzbijanje nasilja u porodici kao telo za praćenje primene zakona. Taj član kaže da Vlada obrazuje savet, da članove saveta čine predstavnici državnih organa i da savet može po potrebi da uključi i predstavnike nevladinog sektora ili nekih drugih organa. Ali, niti propisuje koliko članova taj savet treba da ima, niti propisuje šta taj savet treba da radi, koje su mu obaveze, u kojima rokovima treba te obaveze da ima, šta je njegov cilj. Ako je suditi po Istambulskoj konvenciji, cilj mu je da koordiniše rad ovih grupa za koordinaciju za suzbijanje nasilja koje su okružno postavljene.S obzirom da je sve to nedovoljno precizno definisano, moj amandman je predložio i broj članova koje savet treba da ima, od čega jedna trećina treba da dolazi iz nevladinog sektora, da se razumemo.Sve što je u poslednje dve i po decenije napravljeno na sprečavanju nasilja kod nas, napravio je civilni sektor. Oni imaju ogromno iskustvo sa terena. Ja ne mogu da razumem da ijedan njihov amandman ikad odbijen, zato što oni znaju gde će doći do problema u primeni. Znači, ne znam kako ovaj jedan savet može da radi bez pripadnika koji na terenu znaju gde su problemi. Takođe, ovim amandmanom predložila sam da ovaj savet ne formira Vlada, već Narodna skupština, znači, da se nadležnost nad ovim savetom iščupa od Vlade i prebaci na Narodnu skupštinu kojoj će onda taj savet i da polaže račune. Jasno je propisano i šta su obaveze saveta, čak u pet tačaka.Vlada je odbacila ovaj predlog uz obrazloženje – bolje je da Vlada obrazuje ovaj savet, pošto on treba operativno i dinamički da vrši vlast. Ja stvarno ne razumem. To je koordinaciono telo koje treba da koordinira, a ne da operativno vrši vlast. Operativno na terenu rade grupe za koordinaciju za suzbijanje nasilja formirane od policije, okružnog javnog tužioca, Centra za socijalni rad. Oni šalju izveštaje savetu, savet potom prati primenu zakona, gleda gde imamo bolje rezultate, gde imamo lošije, šta u zakonu treba izmeniti da bi imali još bolje rezultate u praksi itd.Znači, nije mi jasno zašto je odbijena ideja da se posao tog koordinacionog tela definiše mnogo jasnije i mnogo konkretnije nego u dva i po pasusa. Hvala.

apsolutno nezadovoljavajućeg kvaliteta, kao predlog, i zbog tehničkih grešaka kojih ima poprilično puno, ali i zbog logičkih problema kojih, nažalost, takođe ima više. Prosto je teško početi. Da li ovaj predlog podrazumeva da ovaj savet ima predsednika ili predstavnika, iz ovog predloga apsolutno nije jasno. Dalje, da imaju neku ulogu državni organi i udruženja čija je delatnost povezana sa nasiljem. Nije povezana delatnost s nasiljem, nego sa sprečavanjem nasilja. Nije to ni najveći problem.Državni organi i ta udruženja, ukupno devet članova, po predlogu sa zajedničke zbirne liste, devet imena, a onda se kaže da ta udruženja daju predloge lista sa po dva imena i na kraju imamo ukupno devet ispred državnih organa. Možda ne bi bilo loše s više pažnje praviti predloge amandmana, a u principu i raditi sve što se radi u Narodnoj skupštini. Ovo je, na moju veliku žalost, potpuno neupotrebljivo. Hvala.

i na osnovu odluke Vlade može da se utvrdi onda i sastav. Upravo to će Vlada i da uradi, u skladu sa ovim predlogom, a logičnije je da i predlagač koji predlaže zakon prati efekte primene zakona, pa ukoliko uvidi da ima pojedinih nedostataka, da samim tim i reaguje, za razliku od skupštinskog tela, koje mislim da ipak nema nadležnost kakvu ima Vlada, kao predlagač zakona. Hvala. **Konstantin Arsenović** Hvala, predsedavajući.Ja se zahvaljujem poslaniku Orliću koji ne prestaje da vređa opoziciju i da deli neke lekcije iz logike. Zaista bi s tim trebali prestati. Odakle potreba da se dele takve lekcije,? Zaista ne razumem. To je uglavnom znak slabosti. Valja se držati teme i komentarisati konkretno ono što je u samom amandmanu, a ne deliti Raduloviću. **Saša Radulović** Logika u amandmanu postoji. Jasne stvari su predložene. Mi razumemo da se neko ne slaže sa tim, da iznese drugačije mišljenje, ali da popuje i drže predavanje o logici, e, to nećemo prihvatiti. Hvala.

ni beznačajna ni nevažna i zbog istorijata kako smo gradili savete, od Saveta za borbu protiv korupcije, preko Saveta za regionalni razvoj, Saveta za manjine, čitava lista saveta postoji koje je Vlada formirala, a da, sem u izuzecima, nije bilo pravih rezultata.Zato mislim da bi trebalo pažljivo čitati predlog koleginice Branke Stamenković, zato što je to unekoliko različito od onoga što je ideja Vlade Republike Srbije. Mislim da nam je zajednički cilj da kako god savet bio formiran, ko god predlagao članove saveta, šta god mu bile nadležnosti, da li će imati svoju poziciju u budžetu ili ne, da je zajednički interes i Narodne skupštine i Vlade da taj savet zaista prati primenu zakona i koordinira među onima koji direktno primenjuju zakon.Ako budemo podrazumevali da, pošto će to Vlada da oformi, da će zaista i da radi, susrećemo se sa problemom u funkcionisanju, od toga ko će, na koji način, da li kroz kadrovske komisije ili kako, Vlade, biti imenovan u savet, preko onoga kome se oni u stvari obraćaju sa primedbama, manjkavostima, onome što nije bilo progresora ili je bilo u primeni zakona.Dakle, zakona.Dakle, mislim da su ravnopravne ideje, ali da bi trebalo vrlo pažljivo slušati ideju koja je ponuđena amandmanom, bez obzira da li će na kraju prihvatiti amandman ili ne, zato što se lako može desiti, kao što je bilo sa nekim savetima, da se jedne godine potpuno odbije amandmanska ideja, a da se za manje od godinu dana donose izmene i dopune predloga zakona koji upravo taj amandman ima uvršten u članovima koji koji se menjaju i dopunjuju.Svima bi pomoglo da prestanemo da vodimo raspravu o tome ko piše amandman, nego da vodimo raspravu o tome šta piše u amandmanu.

Hvala, gospodine predsedavajući.Pošto sam vama obećao da će biti kratko, daću svoj maksimum da tako i bude.Na temu pominjanja mene lično i neke uvrede, šta li, što sam pominjao logičke probleme. Ja to zaista mislim. Ako nekog vređa, moram samo da napomenem, onda bi trebalo da vodi više računa o tome šta piše i šta nam ovde predlaže.Sada ću da obrazložim. U predlogu amandmana kaže predlagač i oni se utvrđuju na osnovu liste kandidata koju daju državni organi i udruženja, pa onda nabraja listu od devet organa i udruženja. Znači, jedna zajednička lista, a onda kažu – udruženja daju predlog liste sa dva predloga. Šta je sad to? Već totalna konfuzija i veliki problemi, da bi nakon sveta toga rekao – i onda se bira devet na predlog državnih organa. Devet u totalu, predložimo, a i dva predložimo u isto vreme. Dve različite strane predlažu, na kraju samo jedna daje predlog za svih devet. Ako ovo nije logički problem za nekoga, pa mislim da je to tek onda veliki problem. Hvala lepo.

po mom mišljenju, ovim predlogom amandman, u članu 34. stav 1, dali precizniju formulaciju rada Saveta od predlagača zakona.Zašto je rad Saveta veoma važan? Zato što mnogi saveti do sada nisu ispunili ulogu onu koja se od njih očekivala, zato što Savet prati zakon i koordinira primenu zakona. I, mi smo predložili da se član 34. stav 1. menja i glasi – Vlada obrazuje Savet za suzbijanje nasilja u porodici, u daljem tekstu Savet, koji prati primenu ovog zakona, poboljšava koordinaciju između nadležnih organa, ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica i udruženja iz člana 6. ovog zakona, i doprinosi delotvornijem sprečavanju nasilja u porodici i efikasniju zaštitu od nasilja u porodici.Dakle, još jednom ću ponoviti. Smatram, da je ovaj naš predlog preciznije definiše ulogu Saveta za suzbijanje nasilja u porodici kao novog tela koje obrazuje Vlada. Formulacija u integralnom tekstu Predloga zakona poboljšava koordinisanje i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu od nasilja u porodici, po mom mišljenju nije potpuno jasna. Dok se amandmanom predloženi način precizno definiše između kojih organa i ustanova, kao i delova civilnog društva Savet ima ulogu da doprinese boljoj koordinaciji, odnosno usklađenom delovanju, a sve u cilju sprečavanja nasilja u porodici.Vaše obrazloženje je bilo da je predloženi član zakona dovoljno precizan i širok, sa čime se ja ne slažem. li još neko želi reč? (Ne)Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite. Tepić** Zahvaljujem, predsedavajući.Za nas nije sporno uspostavljanje ovog Saveta i u prvom redu ga vidimo kao savetodavno telo onako kako ga i naziv sam karakteriše, a manje kao koordinaciono telo. Pošto ste vi definisali ovde da mu je jedan od zadataka da poboljšava koordinisanje, što ne znači da koordinira. Tako da, mislim da i u tom smislu, leksičkom, treba da prepoznajemo razliku i za nas to nije sporno. Potpuno je jasno da se radi o Vladinom telu i da će Vlada kao u poslednjem stavu utvrditi sastav, način rada i odlučivanje Saveta, odnosno bliže ga uraditi onako kako se uostalom postupa i kada su drugi saveti u pitanju.Međutim, ono što je za nas sporno, ja bih molila da imate to u vidu, da još jednom razmislite o ovom predlogu kojim se predviđa da Savet po potrebi može uključiti u rad i predstavnike naučnih i drugih stručnih institucija, udruženja čija je delatnost povezana sa zaštitom od nasilja u porodici.Mi smatramo da u Savet moraju biti uključeni predstavnici reprezentativnih organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih udruženja. Između ostalog, mislim da je i rasprava ukazala dovoljno na to da nije bilo poslanika, kolega, niti iz pozicije niti iz opozicije, koji nisu pomenuli u jednom trenutku bar Autonomni ženski centar.Potpuno centar.Potpuno je jasno da ne možete zakonom napisati da je to Autonomni ženski centar, ali postoji načini na koji možete prepoznati koja su to reprezentativna udruženja, odnosno reprezentativno udruženje bar jedno. Ti načini postoje, primenjuju se i kada je reč o nekim drugim oblastima.Naprosto, delegira se od strane na vaš poziv tema, odnosno poziv organizacijama civilnog društva, koje kao svoju glavnu misiju imaju sprečavanje nasilja u porodici, da predlože svoje predstavnike, odnosno predstavnika ispred tog reprezentativnog udruženja koji može da sublimira, odnosno zbirno da predstavlja i treba da predstavlja druga udruženja.Zašto mislimo takođe da je bitno da mora biti zastupljen predstavnik organizacije civilnog društva? Iz prostog razloga što vi u stavu 2. kažete da - Savet čine predstavnici državnih organa i ustanova nadležnih za primenu ovog zakona. Dakle, neko ko po službenoj dužnosti svakako primenjuje ovaj zakon, ali smatramo da je taj eksterni faktor neko ko nije niti član Vlade, niti je zaposlen u državnim organima koji će primenjivati ovaj zakon, ipak nužan da u stalnoj komunikaciji i saradnji sa onima koji se staraju u najdirektnijoj primeni zakona bude u prilici da raspravlja sa njima i da eventualno donosi, odnosno učestvuje u donošenju predloga Vladi, koja kao i predlagač zakona i neko ko je ključni izvršni organ za primenu ovog zakona, može kasnije interventno da predlaže eventualne izmene i dopune zakona, zašto da ne i ovog koji će za nekoliko dana, cenim, biti usvojen i uz podršku LSV. Zahvaljujem. Hvala vam i izvinjavam se, gospođo Tepić, što sam pogrešno ime izgovorio, izvinite molim vas.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Petrović, i zajedno narodni poslanici Meho Omerović i dr Milorad Mijatović.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom

Zahvaljujem se.Podneli smo na ovaj zakon četiri amandmana, sva četiri amandmana su usvojena. To je znak da ako ima dobre volje i želje da se zakon popravi to je moguće. Zahvaljujem gospođi ministarki i Vladi Republike Srbije na razumevanju da zakon bude bolji i kvalitetniji.Naravno, ono što očekujemo, to je njegova primena, a njegova primena je moguća samo onda ako pođemo sami od sebe, da budemo bolji, da budemo kvalitetniji i ono, počeću da citiram i jednu latinsku sentencu – „se ipsum vincere pulcherrima res est“

i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav

Milojičić. **Radoslav Milojičić** Hvala. Drago nam je da ste prihvatili amandman da se u članu 35. stav 1. menja se i glasi da kazna zatvora do 60 dana kazniće se ono lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena. izrečena. Zahvaljujem se na prihvaćenom amandmanu i nadam se da će ministarka odgovoriti da li je tačno da iskustvo pokazuje da se upravo postupci sa elementima porodičnog nasilja upravo slučajevi koji najviše zastarevaju u sudskim postupcima.Mi se nadamo da to nije tako, ali smo dobili takve podatke. To je zaista strašno ako je tako. Nije problem samo usvojiti amandmane i doneti ovaj zakon. Hvala na ovom amandmanu koji ste usvojili. Ovaj zakon jeste dobar, naravno. Da, da li je mogao pre da se donese.

donet i da spasimo bar jednu žensku ili mušku osobu pošto su nečesto i muškarci žrtve nasilja. Najbitnije je da se ovaj zakon poštuje, da ne bude samo mrtvo slovo na papiru kao što su i drugi zakoni koji su doneti, mrtvo slovo na papiru. Hvala Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Tačno je da imamo problema kada je u pitanju zastara pojedinih krivičnih dela, ali ja sam već nekoliko puta iznosila statistiku kada je u pitanju nasilje u porodici.U ovom slučaju nemamo problem sa zastarevanjem, ali imamo problem sa blagom kaznenom politikom sudova. Tačno je da su činioci osuđuju, ali se izriču uslovne osude, kazne zatvora u vrlo malom broju slučajeva, čak i tamo gde je izrečena kazna zatvora, zatvor bude izrečen u trajanju do šest meseci, iako Zakonik o krivičnom postupku predviđa strožije kazne. Tako da samo budemo precizni, ovde nema reči o zastarevanju krivičnog gonjenja, već o blagoj kaznenoj politici sudova. ja mislim da smo uveli jedan loš običaj da se poslanici zahvaljuju Vladi što Vlada prihvata naše amandmane. Naprotiv, ja u očima ministarke vidim zahvalnost nama koji smo dali ovako dobar amandman koji je popravio zakon i Vlada je konstatovala to samim tim što je usvojila.Mere koje su predviđene u ovom članu, po amandmanu koji je usvojen, pomoći će nam da zaštitimo onu jadnu Srbijanku od onog nasilnika koji je već četiri godine maltretira.

Olena Papuga i Nada Lazić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Samo zbog toga da navežbamo ime, još jednom hvala i na datoj reči, predsedavajući.Ja ću ipak nastaviti onom praksom kojom sam u toku današnjeg dana govorila o amandmanima, da se zahvalim najpre na pažljivom slušanju od strane ministarke i da primetim da je jedna od novih ministara u Vladi, koja je aktivno učestvovala u diskusiji, za razliku od nekih svojih prethodnika koji su prvi put na ministarskoj funkciji i evo, želim to javno da kažem punom pažnjom, rekla bih, ne samo zbog toga što su neki amandmani LSV usvojeni, već zato što sam naprosto primetila da postoji pozitivan odnos prema promišljanju i onih amandmana, odnosno sadržine amandmana koji su odbijeni, ali sa nekim bar gestikulativnim naznakama da su opravdani i da će, nadam se u nekom potonjem vremenu, kada takođe dođe do intervencije u zakonima, naći svoje mesto u izvornom predlogu zakona nadležnog ministarstva.Ovaj naš amandman na član 35. je prihvaćen, kao i koliko sam mogla da primetim svih kolega koji su imali intervenciju na član 35, bez obzira kako taj amandman glasio, da li da glasi ovako do tačke, ili da se posle zareza briše, ali je suština ista, a to je da smo uspeli da sačuvamo i krivično delo, kršenja zaštita mera od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, jer smo svi nekako ipak u načelnoj raspravi reagovali na to da ovo krivično delo, bez obzira na usporenu sudsku praksu i na nedavanje željenih rezultata ovim krivičnim odredbama, ipak ne treba eliminisati kao krivično delo i ostaviti ga u opticaju, jer ne može da šteti. Na kraju krajeva, može samo da koristi, ali svakako ne može da šteti. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, po amandmanu. Izvolite. usvojen, što je za nas zadovoljstvo i znači da neko zapravo čita i posvećuje se ovim amandmanima koje mi podnosimo, bez obzira što dolaze od strane opozicije.Takođe, kao i moja koleginica Marinika, pozdravljam posvećenost ministarke da popravimo barem malo zajednički zakon, odnosno Predlog zakona koji je pred nama.Što se tiče samog člana, dakle, mi smo predložili brisanje u stavu 1. jednog dela iza reči dakle - kaznom zatvora do 60 dana, kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena.Dakle, predlogom ovog zakona, s obzirom da se radi o prekršaju, postupanje lica protivno meri zaštite nasilja u porodici koja mu je izrečena sankcioniše se kao prekršaj, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, rešenja prema kome je takvo delo svrstano, odnosno inkriminisano kao krivično delo.Smatramo da je to postojeće rešenje bolje nego da to to tretiramo kao prekršaj, pre svega, zbog bolje zaštite žrtava nasilja u porodici, ali isto tako i da bi takva odredba imala i bolji odvraćajući efekat onih koji su nasilje činili ili će činiti.Dakle, u okviru predloga amandmana na zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika predlažemo zadržavanje postojećeg krivičnog dela u ovoj sferi, a smatramo da takva dela treba da budu tretirana kao krivična dela, a ne kao prekršaji. Zahvaljujem.

nas na kraju Predloga zakona, kod člana 35. i kaznenih odredbi. Odmah i ja da se pridružim da podržavam što je promenjen stav 1. ovog člana zakona, gde je mera zaštite od nasilja u porodici izbrisana iz ovog člana, tako da je samo za hitnu meru ostavljena ova prekršajna prijava, a mere zaštite od nasilja u porodici su ostale kažnjive po Krivičnom zakoniku, član 194. 5.U stavu 2. ovog člana predviđena je i kazna od 50 do 150 hiljada dinara za odgovorno lice u nadležnim institucijama i ustanovama koje ne prijave nasilje. pošto smo mi ovih dana uglavnom razgovarali i pričali o tome da je za prevenciju nasilja u porodici kriva uglavnom nekoordinisana aktivnost nadležnih institucija i uglavnom se sva krivica svodila na policiju, tužilaštvo, centar za socijalni rad, za socijalni rad, ja sam i DSS ovde predložila amandman da i za njih predvidimo neku kaznenu odredbu.Ako već hoćemo da ih označimo da su krivi, ajmo da ne ostavimo samo da se pozivamo na njihovu profesionalnost, nego da na neki način odredimo da i oni mogu da budu kažnjeni novčano ako se ne pridržavaju mera u ovom zakonu, ako recimo ne završe specijalnu obuku, ako ne imenuju sastav, odnosno svoje članove u sastav za Grupu za koordinaciju i saradnju, ako ne izreknu hitnu meru, a ima indicija i imaju obaveštenje da treba da izreknu hitnu meru, da jasno stavimo do znanja da i nadležni zaposleni i odgovorni u ovim institucijama treba da budu podložni kaznenim merama. Hvala.Reč ima ministar. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Samo da ukažem da je ovaj član dopunjen tako što je uvedena disciplinska odgovornost kada su u pitanju zamenici javnih tužilaca i sudije, s obzirom da njih ne možemo da novčano kažnjavamo u prekršajnom postupku da li su postupili ili ne. Usvojen je amandman tako da je predviđeno da ukoliko javni tužioci i sudije ne postupaju u skladu sa ovim odredbama zakona, da je to teži disciplinski prestup i onda će u skladu sa odredbama koje reguliše Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu da se vodi disciplinski postupak protiv istih. Hvala

Drago mi je, predsedavajući, da vidite osnovu za moje javljanje, što ste mi dali reč, veoma velikodušno od vas.Ja sam hteo da samo ukratko kažem, u ovom članu 35. bilo je predviđeno da se kažnjavaju novčano lica koja koja ne prijave porodično nasilje. Ja sam dodao još, da kažem, dva posebna oblika, ukoliko ne reaguje na prijavu ili ukoliko neko opstruira kompletan proces prijavljivanja, on takođe podleže ovim novčanim kaznama, tako da imamo sve situacije pokrivene da bismo sprečili bilo kakvu opstrukciju u prijavljivanju porodičnog nasilja. Zahvaljujem.

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarko, sa razumevanjem sam prihvatio deo obrazloženja koji se odnosi na amandman koji je podnela poslanička grupa SPS, s tim što s tim što moram da ukažem na poseban motiv za podnošenje ovakvog amandmana, a to je da niko ne bude aboliran u celom postupku, u celom procesu od svih učesnika koji neposredno primenjuju odredbe ovog zakona.Imajući u vidu da javni tužioci i sudije ne mogu biti podvedeni pod kažnjavanje u smislu odredaba ovog zakona, imajući u vidu disciplinsku odgovornost koja je regulisana drugim propisima, odnosno zakonima, ostaje razmišljanje šta je sa policijskim službenicima u policijskim upravama koji ne primenjuju ovaj zakon. Dolazimo u sledeću fazu razmišljanja.Jedna, da se neposredno primenjuju odredbe Zakona o policiji. Zašto? Zbog toga što u odredbama Zakona o policiji postoji disciplinska odgovornost vezana za policijske službenike. Nije sporno.Međutim, ovim amandmanom, barem po nekom mom uverenju, se ne zadire u odredbe Zakona o policiji, već se traži posebna odgovornost kao pojačana odgovornost za sve propuste u radu koji proisteknu iz iz delovanja policijskih službenika. Šta to znači?Znači da, ukoliko policijski službenik učini krivično delo, nije sporno da će biti krivično gonjen za krivično delo nesavestan rad u službi, za krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili za neko drugo krivično delo koje inkriminiše, odnosno koje se može podvesti pod inkriminaciju koja se vezuje za tog policijskog službenika. Imajući u vidu da se ovde Krivični zakonik ne primenjuje, a da tražimo povećani stepen zaštite za žrtve od nasilja gde niko ne sme da napravi propust, jer onda

da kroz povećani stepen odgovornosti policijskih službenika uvedemo kaznenu meru, odnosno odredbu koja se vezuje i za njihovo novčano kažnjavanje. Hvala.Amandmane, u istovetnom tekstu, kojima se posle člana 35. dodaje novi član i član 35a

na valjan način svoj posao, ali u obrazloženju za odbijanje predloga amandmana, koji podrazumeva član 35a, a koji kaže – smatraće se da je učinio težu povredu radne obaveze ko ne postupi u skladu sa odredbama ovog zakona itd.Obrazloženje je jako interesantno i mene jako interesuje ko je pisao, baš to obrazloženje. Liči mi da je to pisao onaj naslednik što maltretira onu jadnu Srbijanku. Kaže – amandman se ne prihvata najpre zato što državni organi nemaju pravilnike o radu. Tačka. Kakav argument? Onda drugo, potom, zarez, što je na primer nemoguće voditi postupak prema sudiji ili javnom tužiocu zbog povrede pravilnika o radu koji ne postoji. Pa, to je genije.Znači, prvo nemoguće zato što ne postoji, a opet nemoguće zato što opet to ne postoji. Pa, idemo dalje. Da ne pričam o štamparskim greškama, ali poenta je, i zato nam dobro ide da nas boli glava i da nam je muka od toga, kaže pozivanje na povredu zakona stvara pravnu nesigurnost i izlaže praksu u riziku od nepravilneprimene zakona, a pre toga piše povredu radne obaveze bitno odličje, jeste načelo legaliteta, što znači da ona mora biti izričito predviđena određenim propisom, pa to predlažemo.Šta

Poštovani predsedavajući, uz uglavnom jasna objašnjenja prethodnom govorniku, on je uspeo da mnogo više rečenica upotrebi

je jedna rečenica, i to je to, a sada vi hoćete da vodite repliku sa njim. Ne može.Ja smatram da nisam povredio Poslovnik ni u čemu. On jeste, čak sam ga i opomenuo za jednu reč koju je rekao

Uvaženi predsedavajući, reklamiram član 108. – o redu na sednici se stara predsedavajući, a to ste u ovom slučaju vi. Nadam se da ćete izreći opomenu prethodnom govorniku koji se prvo javio po amandmanu, pa je onda želeo repliku, pa je na kraju reklamirao Poslovnik.

Zahvaljujem predsedavajući.Uvažena gospođo Kuburović, na kraju smo rasprave o predloženom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i ovo je jedan potpuno tehnički amandman u kojem predlažemo da se posle reči „doneće se u roku od tri meseca od“ dodaje reč „dana“.Ovo je znači čisto tehnički amandman i jedna zanatska pravnička kategorija koju vi i vaši saradnici odlično poznajete.Dobila sam odgovor u obrazloženju da se bez reči „dana“ vrlo jasno formuliše ova odredba. Moje pitanje za vas je onda – zašto se onda u drugim odredbama precizira zakon i navodi reč „dana“?

Ne.Na član 38. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Mi smo kao poslanička grupa Socijaldemokratske stranke narodnog pokreta Srbije predložili da se iza člana 37. uvede novi član 37a koji se odnosi na pružanje besplatne pravne pomoći do donošenja posebnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.Dakle, predlog amandmana je da do donošenja posebnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći besplatnu pravnu pomoć žrtvi nasilja u porodici i žrtvi krivičnog dela iz ovog zakona pruža advokat. Državni organi i ustanove nadležne za primenu ovog zakona iz člana 6. ovog zakona, na zahtev žrtve nasilja u porodici, odnosno žrtve krivičnog dela iz ovog zakona određuju advokata koji pruža besplatnu pravnu pomoć po redosledu sa spiska Advokatske komore nadležne prema mestu prebivališta, odnosno boravišta boravišta žrtve. Sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.Ovaj amandman je odbijen sa obrazloženjem da Vlada ne prihvata amandman iz razloga što prejudicira sadržinu zakona. Pored toga, besplatnu pravnu pomoć danas ne pružaju samo advokati, već udruženja i drugi oblici organizovanja civilnog društva. Mi smo upravo zato i precizirali da to rade advokati sa spiska i redosleda Advokatske komore nadležne prema mestu prebivališta, kako bi žrtve nasilja u porodici mogle da se Dakle, predlaže se normiranje prelaznog rešenja u pogledu pružanja besplatne pravne pomoći.Kako poseban zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije donet, i time se ovo pravo žrtve potpuno obesmišljava, a time onemogućava efikasna efikasna zaštita države. Iz tog razloga vas molim da još jednom razmotrite predlog ovog našeg amandmana i da ga uvrstite u zakon. Hvala. Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Samo jedno preciziranje, amandman nije prihvaćen iz razloga zato što se ograničava i ustavna odredba gde besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i i lokalne samouprave.Vi upravo ovim amandmanom ograničavate lokalnu samoupravu da pruža besplatnu pravnu pomoć, a s druge strane propisujete pravila u pogledu besplatne pravne pomoći koja treba da bude predmet posebnog zakona, a moguće da će biti upotpunoj suprotnosti sa onim što će se primenjivati u skladu sa zakonom koji

pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Određujem pauzu od pet minuta, do nastavka